Gospođe i gospodo zastupnici, počinjemo sa postavljanjem pitanja Vladi Republike Hrvatske odnosno pojedinom članu Vlade, u skladu s odredbom Poslovnika član 180. do 184. Aktualno prije podne održava se na početku svake sjednice prije prijelaza na 1. točku dnevnog reda. Prvi na redu za postavljanje pitanja je gospodin zastupnik Šemso Tanković. Izvolite. Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče. Moje pitanje je upućeno premijeru doktoru Ivi Sanaderu. razumije./… dana obilježili smo godinu dana rada ove Vlade koju i Klub zastupnika nacionalnih manjina podržava. Prigodom sporazuma između Kluba manjina i Vlade između ostaloga govorilo se i o većoj angažiranosti pripadnika nacionalnih manjina u svim resorima vlasti. Naravno, neka mi ne bude zamjereno mene posebno uz ovo globalno pitanje zanima gdje su u svemu tome pripadnici bošnjačke manjine. Hvala lijepo. Hvala. Gospodin predsjednik Vlade doktor Ivo Sanader. Izvolite. **Sanader, Ivo (HDZ)** Hvala lijepa gospodine zastupniče na ovom pitanju. Ne samo zbog našeg sporazuma koalicijskog i programa Vlade nego i zbog toga što smo mi čvrsto opredijeljeni za jednu drugačiju politiku i drugačiji pristup nego što je bio do tada, mi smo iz 2003. u našoj prvoj koalicijskoj Vladi pokrenuli taj proces koji nezaustavljivo ide dalje. Svaki hrvatski građanin mora se u Hrvatskoj osjećati kao kod kuće. I nama je potpuno svejedno i to mora biti i za državnu upravu načelo, ali i za sve druge i privatni sektor i za sve ostale koje nacionalnosti. I u tom smislu državni tajnik Središnjeg državnog ureda za upravu ima zadaću i on je to napravio program za 2008. koliko pripadnika nacionalnih manjina mora biti zastupljeno, odnosno primljeno na posao i u državnim službama ali i na nižim razinama u jedinicama lokalne i područne samouprave. I taj program se odvija koliko mi je poznato dobro. Ja sam zatražio i izvješće za kraj godine 2008. pa kada dobijem to izvješće ja ću vam ga dati, time ćemo i vidjeti vrlo precizno koliko je pripadnika nacionalnih manjina zaposleno na državnoj razini i na lokalnim razinama. I u izvršnim i u upravnim tijelima. Ali taj proces nezaustavljivo ide dalje. ujedno bih molio da, a vi ste to i najavili da dobijem ovaj odgovor i u pismenom formi. Ali bih iskoristio i prigodu samo da vas podsjetim da od tri ministarstva ja nisam dobio pismene odgovore a proteklo je više od mjesec dana, molio bih da ih podsjetite na obavezu. Hvala. Izvolite. **Jurjević, Marin (SDP)** Hvala. Pitanje je za ministra Šimonovića. Gospodine ministre, afera Maestro izaziva s razlogom veliku pažnju hrvatske javnosti, kod izvođenja dokaza u procesu Maestro prikazana je jedna intrigantna snimka na kojoj se vidi kako optuženi Matanović kaže kako će korupcijske privatizacije za koje je tražio inače milijuna eura mita ostvariti uz navodnu pomoć ljudi iz samog okruženja vrha vlasti. Inače Matanovića koji je bio 2000. godine smijenjen zbog privatizacijskih afera, premijer Sanader i HDZ vratili su u Fond za privatizaciju. Premijer Sanader je snimku komentirao tako što je rekao kako se tu radi o odvjetničkim smicalicama. Ali gospodine ministre nisu odvjetnici tajno snimali Matanovića kada je on izjavio što je izjavio, nego organi progona. Stoga vas u ime hrvatske javnosti pitam, je li policija poduzela, barem neke, predistražne radnje da se rasvijetli eventualna uloga ljudi iz okruženja vrha vlasti u ovom slučaju, ili se pravite kako ništa niste vidjeli niti čuli? **Bebić, Luka (HDZ)** Izvolite gospodin ministar Ivan Šimonović. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Povodom natpisa u medijima zamolio sam državnog odvjetnika Bajića da me izvijesti o poduzetom i ovo što ću sada reći je citat iz odgovora kojeg sam dobio od državnog odvjetnika. Dakle, gospodin Bajić obavještava da iz materijala spisa u predmetu Maestro ne proizlazi da bi bilo predsjednik Vlade, bilo neka druga osoba iz Vlade bilo na koji način bile umiješane u nezakonitosti postupanja odgovornih osoba Fonda za privatizaciju u ovom predmetu. Što se tiče činjeničnih navoda, već u prvim razgovorima je Joško Kuzmanić koji je pouzdanik u ovom predmetu ostalu dokumentaciju dao na uvid pismo namjere koju u ime ruskih investitora piše Hrvatskom fondu za privatizaciju a u kojem je naveo da namjeravaju u slučaju ako im Hrvatski fond za privatizaciju proda zemljište ciglane NIN kao savjetnika za arheološka pitanja angažirati Mirjanu Sanadera kao savjetnika za arhitektonska pitanja Jerka Rožina. Međutim, Joško Kuzmanić je odmah pojasnio da nije sa imenovanima uopće razgovarao o njihovom mogućem angažmanu a posebno ne dogovarao da će sudjelovati kao konzultanti u postupku. To je potvrdio svojim iskazom na glavnoj raspravi, te je određeno kako je to unio u pismo namjere da bi ojačao pregovaračku poziciju. Ovakav iskaz pouzdanika potvrđen je na glavnoj raspravi i od strane svjedoka …/Govornik se ne razumije./… koji je u konkretnom slučaju bio neposredni predstavnik ruskih investitora i stoga je državno odvjetništvo izvelo zaključak da ne postoje nikakve osnove za postupanje prema bilo kojim drugim osobama. Odgovor na ovo pitanje dobiti ćete u svakom slučaju i pismeno. Hvala vam za ovo na kraju, jer sam upravo mislio tražiti da se potrudite i da nam date pisani odgovor. Ako sam vas dobro čuo, u početku ste rekli nešto u vezi reakcije na članke ili napise. Ne radi se o tome, moje pitanje se odnosi na ono što smo mogli svi na televiziji čuti.

Gospođo ministrice Kosor. U novogodišnjoj ste noći obradovali roditelje beba, ne doduše svih beba, samo nekih, one koji su imale sreću da se rode između ponoći i jedan sat ujutro. Darivali ste im novac, mislim da se radilo oko 7 tisuća novca iz državnog proračuna. Dakle, radi se o novcu kojim se moraju koristiti svi građani Republike Hrvatske. A nisu, čak ni bebe, jer one koje se nisu rodile u tom sretnom satu, od vas nažalost nisu dobile ništa. Možemo samo konstatirati, tko im je kriv što se nisu rodile u pravo vrijeme. No, pravobraniteljica za djecu, gospođa Mila Jelavić, odmah vas je prozvala zbog diskriminacije djece i bila je potpuno u pravu. Naime, sva djeca su jednaka i trebala bi uživati jednaka prava bez obzira na sat svojega rođenja. Eto gospođo ministrice Kosor. Moje pitanje je, je li istina, je li moguće da ste nakon ovog nečuvenog poteza još i telefonom zvali pravobraniteljicu Jelavić, koja je inače da vas podsjetim opunomoćena od ovog istog Hrvatskog sabora i na nju vršili pritisak da povuče svoju izjavu? Hvala lijepa. Hvala vam na ovom pitanju. Da sam ga naručivala, ne bi ga bolje mogla naručiti. Zato vam uistinu od sveg srca zahvaljujem, u svoje ime i u ime Vlade Republike Hrvatske jer ste omogućili da kažem nekoliko riječi o tome što je napravila naša Vlada u populacijskoj politici i o tome kako je vaša Vlada urušila kompletnu populacijsku politiku u Republici Hrvatskoj. Dakle, za razliku od vas koji ste smanjili prava majkama i smanjili prava djeci i kojima nije padalo na pamet da obiđete bilo koje dijete pa i u novogodišnjoj noći nije bilo, gospođo zastupnice, u novogodišnjoj noće nego je bilo na sam prvi dan siječnja 2009. kad sam obišla naravno, kako to činim tradicionalno kao ministrica obitelji i potpredsjednica zadužena za ljudska prava majke koje su tu noć rodile u rodilištu u Petrovoj da bih najavila među ostalim i nove mjere, dakle novi Zakon o roditeljskim i rodiljnim potporama koji je stupio na snagu ove godine, novi zakon koji donosi nova prava za majke, za obitelji i za djecu u Republici Hrvatskoj, čime nastojimo iz godine u godinu popraviti sve ono što je Vlada pod vodstvom SDP-a urušila. Urušila naravno neke stvari koje se apsolutno ne mogu popraviti. Primjerice, ukinuvši trogodišnji rodiljni dopust kad se 60 tisuća žena preko noći doslovce moralo vratiti na posao nisu kome imale ostaviti djecu, a da ne kažem da ste smanjili rodiljne naknade svim majkama i nevjerojatno da se tada niste pitali o tome što je pravedno, a što je nepravedno. Na taj način naravno unazadili ste cijeli taj posao u Republici Hrvatskoj. Dali ste mi priliku da kažem da smo uveli odnosno povećali doplatak za djecu, ali da smo uveli tzv. pronatalitetni dodatak za svako treće i četvrto dijete i da je to dio dokumenta koji je usvojio i to je ono što je najvažnije, Hrvatski parlament dakle svi zastupnici u ovom Saboru. Jedna od mjera koju predviđa taj dokument, a to je dokument koji obuhvaća zapravo sve ono što ćemo raditi jest i promidžba pronatalitetne politike. I ovaj čin za djecu rođenu u prvom satu je dio pa vas molim uzmite dokument pa ga pročitajte, na koji se naravno pozivaju i mnogi drugi u Hrvatskoj. Ne znam kako niste primijetili da su mnogi gradonačelnici, župani obišli rodilje na Novu godinu ili u novogodišnjoj noći, da su im darovali zlatnike, opremu itd., itd., prema tome, po vašim riječima, dodatno diskriminirali drugu djecu ili druge majke. Dakle, potpuno netočno. Što se tiče gospođe Jelavić, gospođa Jelavić nije mene prozivala niti na to ima pravo. Ona je rekla što je rekla… Ona je samo rekla da bi bilo dobro da sva djeca u Republici Hrvatskoj dobiju što je moguće više, a upravo to čini ova Vlada. Dakle, iz dana u dan djeca i majke i obitelji dobivaju sve više. Dakle, toliko o pronatalitetnoj politici, toliko o nastojanjima ove Vlade i o tome što je Vlada pod vodstvom SDP-a učinila. Hvala vam lijepo još jedanput na pitanju. I molim vas lijepo samo mi nemojte pisani odgovor dati na ovo, jer bi još jedanput morala pročitati sve ovo što ste upravo rekli, a to doista nema apsolutno nikakvoga smisla. Vama još nitko do sada očigledno nije objasnio, a ja se nadam da nakon ovog aktualnog sata hoće, da ste potrošili apsolutno svo vrijeme za svoju, da za svoju nesposobnu politiku krivite koalicijsku vladu pokojnog Ivice Račana. To vrijeme je odavno prošlo i mislim da ste sve kredite apsolutno davno već potrošili. A o vašoj krasnoj populacijskoj politici govore više od svega demografski podaci koje možemo svugdje i bilo gdje pronaći. Ali da se vratim na meritum stvari, vaše metode su apsolutne nedopustive, ne možete reći da vam se opunomoćenik Hrvatskoga sabora ne može obratiti na način na koji se obratila. Pritisci na ljude u državnoj službi, prijetnje otkazima, šikaniranje radnika i osvećivanje neistomišljenicima su doista postali vaš zaštitni znak. I moram reći, s ovim ću završiti uvaženi predsjedniče…

Hvala lijepa. Dame i gospodo zastupnici, molim vas da se pridržavamo vremena postavljanja pitanja i izražavanja kao što vidite, dopustio poprilično gospođi Jerković, ali unaprijed ne kanim dopustit više nikome da prekorači vrijeme oko odgovora. Molim vas da se pridržavamo i završit ćemo onda postavljanje pitanje u okviru očekivanog vremena da završimo do pauze. Molim vas. Postavit će pitanje gospodin zastupnik Boris Kunst. Izvolite. **Kunst, Boris (HDZ)** Hvala lijepa. Ja imam pitanje za gospodina Darka Milinovića, ministra zdravstva i socijalne skrbi. Poštovani gospodine ministre, pitanje koje ću vam postaviti ustvari ću vam ga prenijet jer sam zamoljen da vam ga postavim od liječnika obiteljske medicine koji još uvijek dijelom nisu dovoljno upućeni upućeni u propise pa ima dosta nerazumijevanja i lutanja pa vam ga u cijelosti prenosim i molim vas da na njega odgovorite. Kaže, povodom sve učestalijih kontradiktornih izjava raznih državnih tijela i dužnosnika oko gorućeg problema naplate prilikom ostvarivanja zdravstvene zaštite, da odgovorite da li je nekim zakonskim ili podzakonskim aktom utvrđena obveza liječnika obiteljske medicine kao slobodne profesije, slobodnog zanimanja za naplatom tih sredstava od osiguranika osobno. Pošto je poreznim propisima određeno da slobodna zanimanja, znači pod koje potpadaju i liječnici obiteljske medicine, posluju po načelu poreza na dohodak, a ne poreza na na dobit, isto tako da su izvan sustava poreza na dodanu vrijednost te da ta sredstva čine prihod Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po načelu dobiti i unutarnjeg sustava PDV-a. Znači li to da se radi o poreznom ili zakonskom prekršaju naplate sredstava koje čine prihod treće pravne osobe u poreznom sustavu Republike Hrvatske. Hvala lijepa. **Bebić, Hvala lijepo gospodine predsjedniče, uvaženi zastupniče. Uistinu ste u pravu kada ste konstatirali da je niz kontradiktornih informacija kolalo ovih mjesec, dva dana, odnosno poglavito od kada je ovaj Visoki dom Hrvatskog sabora usvojio reformske zakone što se tiču zdravstva. Reći ću na početku. Nitko nema pravo izdignuti se iznad Sabora Republike Hrvatske, iznad zakona i nepoštivati taj zakon. Ovih dana su učestali razgovori oko anexa ugovora, o anexu ugovora, o financijskim uvjetima poslovanja primarne zdravstvene zaštite možemo, trebamo i razgovaramo. Ali o poštivanju zakona o tome razgovora nema. Ja sam pozvao kolege iz primarne zdravstvene zaštite, a i da izvijestim ovaj Visoki dom da je reforma u punom zamahu, da od 70000 djelatnika 69500 ih poštiva poštiva zakon. Dakle, 99,5% a ima i kolega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti koje razumijem zbog dezinformacija koje su od određenih udruga slane u javnost dijelom ne poštivaju zakon. Mislim da se i tu situacija smiriva, ali zatražio sam i mišljenje Odbora za zakonodavstvo Sabora Republike Hrvatske i Ureda za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske gdje se vrlo decidirano kaže da u odredbi članka 23. stavak 2. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju utvrđuje se da je osigurana osoba dužna iznos svog sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite platiti osobno kod izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite. Dakle, doktora obiteljske medicine, ginekologa ili stomatologa i to upravo prilikom korištenja određene zdravstvene zaštite. Ja sam rekao da ću učiniti sve da ne bude nikakvih sankcija prema kolegama koji ne poštivaju zakon. Ali moraju shvatiti da nitko u Hrvatskoj nema pravo ne poštivati zakon. Nitko nije iznad Sabora Republike Hrvatske, a na kraju krajeva ovaj Visoki dom je usvojio te a dijelom podržan i od stranaka koji su ovdje u oporbi. Dakle, zakon se mora poštivati, a anexi ugovora koji su financijski uvjeti poslovanja primarne zdravstvene zaštite su stvar oko koje možemo 20 sati dnevno ako treba razgovarati. I ti anexi ugovora su podržani od Hrvatske liječničke komore gdje su predstavnici primarne zdravstvene zaštite. Podržani su od HUP-a gdje su predstavnici primarne zdravstvene zaštite. Dakle, nadam se da će u idućih desetak dana shvatiti oni da je 120 više od 100. Danas je jedan problem provođenja reforme i uvjeravanje da je 120 više od 100. Ali situacija se polako smiruje i nadam se da će do kraja mjeseca i potpisati te anekse ugovora kako bi mogli

čuli vaš odgovor i da u principu se ne radi ovdje o nikakvom poreznom ili drugom zakonskom prekršaju i da Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje nije u PDV-u kao što neki to misle. Hvala vam lijepa. Hvala. Pitanje će postaviti gospodin zastupnik Ratko Gajica. Izvolite. **Gajica, Ratko (SDSS)** Zahvaljujem vam gospodine predsjedniče Sabora. Ovo što ću reći namijenjeno je ministru Primorcu. Gospodine ministre, priča mi je opora, ali na žalost životna je i u nekim segmentima vrlo svježa. Radi se o tome da se učitelji srpske nacionalnosti u Kninu ne mogu zaposliti u osnovnim školama. Ili im se kaže nema natječaja i nema potrebe, pa sutra ili preksutra dođe netko čak iz drugog grada pa mu se treba platiti trošak ili da ne ulazim u to. Ili im se, ili ima potrebe, pa nema natječaja jer se čeka da nečija kćerka diplomira. Ili se netko dođe raditi, pa se procedura prijema nakon toga vrši. S obzirom na učestalost tih događanja i s obzirom na lakoću kako se to događa to upućuje na zaključak da postoje neki signali i pokrića da se to smije raditi. E sad, ja ja ću odustati gospodine ministre od pitanja. Ali umjesto pitanja reći ću vam najsvježiji primjer nečega što je važno. Učenici srednje škole, grupa htjela je ići tuči učenike srpske nacionalnosti osnovne škole valjda inspirirani posljednjim događanjima. Sve je to na žalost čini mi se jako povezano i zajednički nazivnik je ima ljudi koji misle da tako mogu, možda čak misle i trebaju raditi. Rekoh ja, ne postavljam pitanje. Jedino bih volio ako hoćete i tražim da na ovo što sam rekao ne odmahnete rukom. Zahvaljujem.

U Hrvatskoj u kojoj mi danas živimo, u kojoj sam ja ministar taj oblik ponašanja je apsolutno nedopustiv i on s mojih spoznaja ne postoji. Ja ću vam reći što je novi zakon predvidio. Novi zakon čak ne dozvoljava ravnatelju da na osnovu natječaja bez prethodne suglasnosti školskog odbora može donijeti bilo kakvu odluku glede zapošljavanja. Tako da je na taj način još dodatna eliminacija mogućnosti da to netko može činiti. Vi znate da smo mi u sustavu znanosti i obrazovanja provodeći ove sve reforme zaposlili gotovo 9000 ljudi što je najveće zapošljavanje općenito zbog povođenja Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda, obveze srednje škole. Vi znate na primjer u slučaju i naše gimnazije u Zagrebu, srpske pravoslavne opće gimnazije gdje postoje ljudi koji su zaposleni Bošnjaci, i Srbi i Hrvati. Nikada nije bilo nikakve primjedbe. Ali ako postoji to što ste vi rekli argumentirano sa imenom i prezimenom ja vas lijepo molim da mi date tu naznaku i prosvjetna inspekcija je već sutra na terenu, a možda prekosutra razriješen ravnatelj koji to čini. Ali lijepo molim konkretne dokaze. Evo hvala lijepo. Hvala. Gospodin Ratko Gajica. Izvolite. **Gajica, Ratko (SDSS)** Gospodine ministre, senzibilitet može biti i naopako postavljen. Svi ne moraju imati jednak senzibilitet, uostalom različiti smo i ciljevi nam mogu biti različiti, pa i u ovako drastično. Ali, opasnost je u tome što nezakonitost proceduralnim manevrima možete često opravdati zato što nema kontrole. Hvala. Obavještavam zastupnike da se odgađa sjednica Odbora za europske integracije koja je danas sazvana u 14 sati, potpredsjednica Dubravka Šuica. Pitanje će postaviti gospodin zastupnik Vladimir Ivković. Izvolite. **Ivković, Vladimir (HDZ)** Hvala predsjedniče. Ja bih postavio pitanje potpredsjedniku Vlade, gospodinu Polančecu. Spor između Ukrajine i Rusije pokazao je slabosti energetskog sustava Europe pa je utjecao i na slabost, pokazao slabosti energetskog sustava Hrvatske. Ono što se pokazalo u ovoj krizi kao dobra strana je da su investicije koje su se radile u prethodnih nekoliko godina su pokazale da imamo sada dobru povezanost sustava, a daljinski sustav upravljanja u koji se puno uložilo je omogućio da svaka točka u Hrvatskoj koja je plinificirana ima isti tlak, dakle iste uvjete kao u centru Zagreb. To je definitivno bila ugodna novost za sve one koji su se s tim bavili. Isto tako je dobro bilo organiziran sustav iskapčanja. Naime, nikad u u proteklih nekoliko desetljeća nismo imali toliko organizirani sustav gdje se točno znalo tko kada izlazi i sustav je vrijedio za cijelu Hrvatsku, tako da subjekti koji su spadali u istu kategoriju bili su pod istim uvjetima i nije bilo nikakve diskriminacije. Skladište je bilo do vrha napunjeno, dakle bilo je napunjeno kao ni jedne godine do sad. Međutim, usprkos svih tih dobrih strana koje su bile napravljene, problemi sa plinom se nisu mogli izbjeći s obzirom na ovaj spor koji je prisutan. Međutim, s obzirom da je bitno da se u budućnosti slične stvari ne događaju, ja pitam što Vlada konkretno namjerava napraviti u budućnosti da se ovakve situacije u potpunosti izbjegnu? Hvala lijepo gospodine predsjedniče, poštovani gospodine saborski zastupniče zahvaljujem na vašem pitanju. Početi ću sljedećim riječima i sljedećim informacijama, odnosno brojkama. godinu biti će na razini, za prošlu godinu, biti će na razini od oko 3,3 milijarde metara kubnih. Oko 60% svih potreba za plinom, Hrvatska namiruje vlastitom proizvodnjom, a 40% svojih potreba mora namirivati uvozom. To je jedna od karakteristika našeg plinskog sustava, odnosno plinskog tržišta. Druga velika karakteristika koju valja spomenuti je činjenica da imamo velike razlike u sezonskim potrošnjama. Tako na primjer, potrošnja u zimskim mjesecima je i do 4 puta veća nego potrošnja u ljetnim mjesecima, a kad govorimo o tzv. zaštićenim kupcima, dakle tarifnim kupcima, prije svega domaćinstvima, bolnicama, školama, vrtićima, onda je ta razlika u potrošnji čak i 1:10, odnosno 10 puta veća u zimskim mjesecima u odnosu na ljetne mjesece. Hrvatska 40% potreba za plinom uvozi i na žalost, do nedavno smo imali samo jedan dobavni pravac i to je bio dobavni pravac preko Rogateca kojime je plinski transportni sustav Republike Hrvatske povezan zapravo na tranzitne plinovode koji plin dovoze, prije svega iz ruske federacije, odnosno tog tog dijela svijeta. Jedan od najvažnijih segmenata nove energetske strategije koju pripremamo jest naravno i onaj koji se odnosi na plinski biznis i tamo smo se vrlo jasno opredijelili prema tome što želimo činiti, što želimo izgraditi u doglednom periodu. Prije svega, energetska strategija, implementacija energetske strategije mora nas dovesti do energetske neovisnosti Republike Hrvatske, a tu energetsku neovisnost osigurati ćemo si ako, pod a izgradimo nove dobavne pravce. Upravo stoga potpisujemo uskoro, odnosno vlade dvije zemalja Mađarske i Republike Hrvatske potvrditi će sporazum između operatera transportnih sustava kojim će se spojiti transportni plinovodni sustavi Mađarske i Hrvatske kod Donjeg Miholjca i taj bi posao trebao biti završen do konca 2010. godine. Druga vrlo važna stvar, transportni plinovod od Bosiljeva prema Splitu preprojektirali smo, odnosno povećali mu kapacitet sa ciljem da ga nastavimo dalje graditi prema Dubrovniku, ali nakon toga da se povežemo sa tzv. Jadransko-Jonskom trasom kojom se azerbajdžanski plin i plin iz Kaspijskog bazena dovodi do Albanije, a dalje podmorskim plinovodnim sustavom ide na jug Italije. To bi bio drugi dobavni pravac. Treća vrlo važna stvar i strateška odluka koju smo donijeli tijekom 2008. godine je odabir najbolje lokacije za gradnju LNG terminala. Upravo ova kriza nam je mogla pokazati koliki je značaj LNG terminala, ne samo za Hrvatsku, nego i sve zemlje koje gravitiraju, dakle i imaju mogućnost sutra snabdijevati se plinom, ukapljenim naftnim plinom iz tog, dakle LNG terminala. Uz to moram reći da posebni značaj, strateški značaj ima i podzemno skladište plina. Upravo stoga završavamo pregovore, ili bolje da velim završili smo pregovore, dakle sa MOL-om i sa INA-om i tvrtka Plinacro otkupiti će podzemno skladište plina od INA-e, postati će njen 100%-tni vlasnik i operater podzemnog skladišta plina i naravno, s time će se stvoriti preduvjeti da Plinacro bude investitor u novo podzemno skladište plina, prije svega Okoli 2, također strateškog značaja i podzemno skladište plina Beničanci koje ima komercijalni značaj. otkupiti ćemo, odnosno odvojiti od INA-e dio tvrtke koja se bavi tradingom, dakle nabavom plina od dobavljača Gasprom-a, ali ta će tvrtka kupovati plin i od INA-e … **Bebić, Luka (HDZ)** Završite molim vas. Dakle, sve ovo nas dovodi u situaciju da si osiguramo energetsku neovisnost, da budemo gospodari vlastite sudbine u budućnosti. Hvala vam lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Vladimir Ivković. Izvolite. **Ivković, Vladimir Naravno da mjere koje su ponuđene bi trebale riješiti, a posebno upozoravam na to da je u tijeku plinifikacija preostalog neplinificiranog dijela Hrvatske, pa tako da bi jako bitno bilo stvoriti te uvjete, jer praktički će nam potrošnja povećati, odnosno udvostručiti. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Na redu je gospodin zastupnik Franjo Lucić. Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, uvaženi članovi hrvatske Vlade, poštovani predsjedniče hrvatske Vlade. Postavio bih pitanje za ministra regionalnog razvoja i šumarstva gospodina Petra Čobankovića a tiče se drvne industrije. Naime, još sredinom prošle godine prvi koji su ukazali na nadolazeću ekonomsku krizu upravo su bili ljudi iz drvo prerađivačkog sektora. Čak se i stekao dojam da nam se u cijelosti ne vjeruje, no ubrzo nakon nekoliko mjeseci pokazalo se da smo ipak bili u pravu. Drvo prerađivački sektor je jedan od rijetkih koji ostvaruje suficit u robnoj razmjeni. Isto tako, vrlo je bitno da se mijenja percepcija u Hrvatskoj u kojoj se sve više izvozi finalnog proizvoda a sve manje izvozi trupaca. Pokazatelji su to da je 2004. godine izvoz bio negdje oko 470 milijardi dolara a 2007. milijardu i 40 dolara. Zato bih postavio pitanje. Šta se napravilo do sada da bi se drvnoj industriji pomoglo? I znam da ste vi pomogli, vaše ministarstvo značajnim financijskim sredstvima. I da nam kažete koliko se time pomoglo trenutačno u ovoj teškoj situaciji za drvnu industriju i šta smo dobili ako znamo da su drvo prerađivači bili na svjetskim sajmovima u Njemačkoj u Kölnu, u Hannoveru i šta će se dogoditi u narednom periodu. Šta to znači za drvnu industriju? Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin ministar Petar Čobanković. Izvolite. Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Hvala lijepo, gospodine zastupniče. Poštovane zastupnice i zastupnici. Naravno da drvna industrija kao izvozno orijentirana grana, grana koja negdje gotovo 70% svoje ukupne proizvodnje na inozemno tržište i grana koja je u rekao bih jednom mandatnom razdoblju ili jednom četverogodišnjem razdoblju udvostručila vrijednost svoga izvoza kao što ste rekli sa 464 464 milijuna iz 2003. godine u 2008. završila je negdje na milijardu dolara izvoza. Što je bitno još naglasiti? 2003. godine deficit je iznosio u robnoj razmjeni 15 milijuna a suficit u 2008. godini će iznositi negdje gotovo 100 milijuna kuna. Ili pokrivenost uvoza izvozom je preko 110%. To sve ukazuje da je ova grana sposobna proizvoditi, da ima određeni nivo konkurentnosti i da ima kvalitetu proizvoda koji može plasirati na zahtjevnim inozemnim tržištima. Iz tih razloga mi smo se davno opredijelili da je to jedna od strateških grana gospodarstva i sukladno tome smo donijeli i strategiju razvoja drvne industrije, po strategiji je donesen operativni program kojim su osigurana i nepovratna financijska sredstva i koja su se počela primjenjivati od 2007. i tako je u 2007. i 2008. godini ukupno popraćeno 322 razvojna projekta iz drvne industrije u ukupnoj vrijednosti od 94 milijuna kuna. Za 2009. godinu u proračunu je predviđeno 48 milijuna i uskoro se očekuje raspisivanje natječaja. Ali naravno, to je za neko normalno vrijeme. Za vrijeme ovakve krize kakva je nastupila i globalne krize i i sukladno onima koji su okrenuti prema izvozu došlo je do smanjenja narudžbi, došlo je do zaustavljanja narudžbi i naravno drvna industrija se našla u dosta teškoj situaciji. Iz tih razloga smo poduzeli određene mjere skupa sa Hrvatskim šumama, mjere su se odnosile djelom na 2008. 2008. godinu gdje smo za količinu trupaca koji su bili za finalnu proizvodnju Hrvatske šume su osigurale za cijelu godinu rabat od 5% a od 2009. godine su išli na smanjenje cijene trupaca koje se kretalo smanjenje od 5 do 20%. Naravno, i dalje ćemo pratiti situaciju i povlačiti određene mjere. Ali što se tiče nastupa na sajmovima želim naglasiti jedan vrlo uspješan nastup i prezentaciju mogućnosti drvno industrijskog sektora na sajmovima koje ste spomenuli u Hannoveru, Kölnu i Münchenu. Želim naglasiti poglavito u proizvodnji parketa i drvnih podloga da hrvatski proizvođači spadaju u sam vrh svjetske proizvodnje, da zauzimaju respektabilno mjesto i da je takav bio i naš sajamski prostor sa negdje cirka 600 kvadratnih metara gdje je ministarstvo i Hrvatska gospodarska komora sufinancirala izlazak drvo prerađivača na te sajmove. Rezultat takvog nastupa je i velika zainteresiranost kupaca, velika zainteresiranost velikih prodavača koji se bave bilo parketom, bilo namještajima i očekujem da će to dati rezultate i da će se otvoriti neka nova tržišta kao što su turska, ruska. I sukladno tome ćemo nastaviti s takvom praksom izlaska na sajmove gdje ćemo evo zajednički sufinancirati taj izlazak i prezentaciju jer je potrebito otvarati i nova tržišta. **Bebić, Luka (HDZ)** Zahvaljujem gospodinu ministru. No, obzirom na tešku situaciju bez obzira na sve ove informacije zadnje koje smo dobili sa sajmova svakako mislimo da zajedničkim snagama sa našim resornim ministarstvom moramo nastaviti dalje pregovore jer

a da ne govorim o preko 23 tisuće zaposlenih ljudi. Svakako trebamo sve učiniti da spasimo drvnu industriju jer to nam je sigurno zajednički cilj. Hvala lijepa. predsjedniče, predsjedniče hrvatske Vlade, članovi Vlade. Danas želim postaviti pitanje uvaženoj potpredsjednici gospođi Đurđi Adlešić. Naime, u Hrvatskoj se već niz godina govori o zlostavljanju na radu i naravno o nedostatnoj zakonskoj regulativi. Svjedoci smo sve većeg broja bolovanja po tom pitanju pa čak i radnih sporova na našim sudovima a čak je i utvrđeno da su zapravo žrtve zlostavljanja sklonije prijevremenom odlasku u mirovinu. Zanima me danas pa ako nam se možete obratiti po tom pitanju i reći nam što hrvatska Vlada poduzima na pitanju prevencije i suzbijanja zlostavljanja na radnom mjestu. Hvala lijepa. Izvolite. **Adlešič, Đurđa (HSLS)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče, poštovana zastupnice zahvaljujem vam na pitanju jer ste progovorili o temi o kojoj se nažalost u Hrvatskoj premalo govori a taj problem postoji. Naravno postoji on i u zemljama Europske unije. Postoji podatak koji govori da je 9% zaposlenika u zemljama Europske unije svakodnevno izloženo mobingu što je oko 13 milijuna ljudi svakodnevno. U Hrvatskoj na to pitanje upozoravaju liječnici opće prakse, psiholozi, psihijatri, drago mi je da ste pitanje otvorili i u Saboru, jer iznijeli ste točno podatke, 50% onih koji se obraćaju liječniku zbog tog problema žale se i na lošiju radnu učinkovitost, na gubitak koncentracije a 25% ih odmah odlazi na bolovanje, što naravno jako poskupljuje radni proces. Svjesni tog problema osnovali smo radnu skupinu u kojoj su predstavnici i poslodavaca i sindikata i Vlade, ali i ne vladine udruge mobing koja se vrlo sustavno bavi tim pitanjem. pripremamo izmjenu zakona koja će pojednostaviti postupak, olakšati položaj žrtve, vjerujem da ćemo zakon stići pripremiti kroz nekoliko mjeseci jer je do sada taj postupak bio vrlo teško dokaziv. Mnogi su odustajali od dokazivanja postupaka, upravo svjesni nedostataka koji su u postojećem zakonu, a često su im to savjetovali i sami njihovi odvjetnici. Dakle, očekujem da ovo proljeće pripravimo zakon koji će zaštiti žrtve. Moram reći da su to uglavnom žene iznad 50 godina koje su teško zaposliva radna snaga, onda im nema druge nego odustati. Vjerujem da smo pronašli pravo rješenje. Hvala vam lijepa. Hvala vam na vašem odgovoru. I zahvaljujem zapravo podupirem radnu skupinu Vlade koja je zapravo osnovana po ovom pitanju, jer kao što ste i sami u svom odgovoru iznijeli, ovo je danas vrlo aktualan društveni problem, bez obzira koliko mi govorili o njemu ili ne. Hvala lijepa. Pitanje postavljam potpredsjednici Kosor. Približavaju se lokalni izbori, predizborne aktivnosti HDZ-a su u punom jeku. Najprije treba prikupiti novac. Za to je očito bio zadužen bivši saborski zastupnik a sada šef HDZ-a u Petrinji Željko Nenadić i još četvorica čelnika HDZ-a. Ali nije im baš sve išlo po planu pa je državno odvjetništvo podiglo optužnicu protiv njih. Ukrali su 121 tisuću i 105 kuna. Ali ne miruje ni obično članstvo, oni na terenu provode kampanju. Tako recimo karlovačka mladež HDZ-a, nakon što su porazbijali kafiće i napjevali se ustaških pjesama, počeli su prikupljati novac na falsificiranim potvrdama centra za socijalnu skrb. ne razumije./… Hodak i HDZ-ov načelnik općine …/Govornik se ne razumije./… on drogira svoje prijatelje bunikom. Onda vas član Zvonko Šalom, inače vjećnik u Lošinju, on je istukao lovočuvara koji ga je uhvatio u krivolovu, zamislite. Pa onda Dražen Peraković, HDZ-ov načelnik …/Govornik se ne razumije./… taj se zabio autom u električni stup i cijelo mjesto ostavio bez struje. Na kraju vaš član, zastupnik Mario Zubović, taj je najprije nepropisno parkirao a onda i fizički napao djelatnika Zagreb parkinga, koji je došao obaviti svoj posao i ukloniti nepropisno parkirano vozilo. Gospođo Kosor, možete li vi nama reći koje još daljnje aktivnosti vi planirate u kampanji i u kojim gradovima? Tako da bi se građani mogli na vrijeme skloniti? Gospođe i gospodo zastupnici, sabornica nije ni državno odvjetništvo ni sud. Suzdržimo se i od optužbi i od presuda. Ali iz ovog pitanja smo čuli nekoliko presuda i tvrdnji koje nisu utemeljene, barem što se tiče pravosuđa, jer nije o tome donio svoje odluke. Zato molim vas da kod postavljanja pitanja budete umjereni, odmjereni i pri tome da se ne stavljate u ulozi tužitelja i sudaca. A sada molim gospođu Jadranku Kosor da odgovori. **Kosor, Jadranka (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče, pa evo iz pitanja gospodina zastupnika, koji svakako nije pitao ništa u svezi s radom Vlade, niti mene kao članicu Vlade, no drago mi je da postavljate ovo pitanje, jer ste u pitanju zapravo, većinu ljudi koje ste spominjali, naravno osudili, objesili i učinili sve ono što se radilo u nekim bivšim vremenima, i ja se nadam da će taj duh bivših komunističkih vremena izaći, isčiliti konačno iz stranke kojoj vi pripadate. Meni je osobno drago što se vi bavite Hrvatskom demokratskom zajednicom, drago mi je iz jednog jedinog razloga, što god se budete više i duže bavili HDZ-om manje ćete se ili nikako baviti programom svoje stranke i aktivnostima svoje stranke, i to ćete duže naravno biti u opoziciji. Gospodine zastupniče, to je svakako činjenica. Srećom o tome tko će pobijediti na lokalnim izborima, tko će biti gradonačelnici, načelnici i župani neće odlučivati SDP, socijal-demokratska partija u Hrvatskoj, nego će odlučivati birači, gospodine zastupniče, dakle, građanke i građani Republike Hrvatske. A o tome tko će biti na čelu bilo čega, bilo kojega tijela odlučivalo se u komunizmu. Ta vremena su prošla i ja sam sigurna da se nikada, ali baš nikada u Hrvatsku neće vratiti. A o tome što koji član, koje stranke radi, to bismo mogli gospodine zastupniče nadugačko i naširoko. Pa bismo mogli spominjati kako se primjerice u nekim podružnicama vaše stranke dovode i striptizete, na poslove stranačke, rođendanske itd., mogli bismo se sjetiti nekih vaših članova koji bježe pijani pred policijom, nude novac, itd.. Mogli bismo se sjetiti nekih koji su se fotografirali sa halterima na glavi, itd., ali nećemo sada o tome. Nego ću zaključiti gospodine Staziću samo se i dalje bavite nama, analizirajte nas, možda nešto i naučite. Hvala vam lijepa. Gospodin zastupnik Nenad Stazić. Izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Prvo. Aktualno prijepodne je trenutak kada zastupnici postavljaju pitanja članovima Vlade a ne predsjedniku Sabora. Prema tome, predsjedniče Sabora, vaša intervencija između moga pitanja i odgovora gospođe Kosor, bila je ne samo nepotrebna, nego i ne poslovnička. Drugo. Gospođo Kosor, ne radi se ovdje ni o kakvim komunističkim metodama, ja ih nisam učio u partijskoj školi u Kumrovcu, ali koliko znam vi ste ju pohađali. Treće, Treće, ne možemo, kažete da se ugledamo na vas, na HDZ, da bismo mogli nešto i naučiti. Od svega ovoga što sam nabrojao ne želimo ali apsolutno ništa naučiti. Ovdje se radi o pljački, o prevarama, o golom nasilju. Ako vi mislite da su to metode kojima ćete dobiti lokalne izbore, ja osobno mislim da se varate, ali vama na volju, vi tim metodama nastavite. se ne razumije zbog najave./ … primjedbu da niste uputili pitanje meni, moja je dužnost kao predsjedatelja ove sjednice da se i aktualni sat odvija u skladu sa Poslovnikom. Poslovnik ne predviđa da zastupnici zauzimaju poziciju državnog odvjetnika i suca kao što ste vi u svom pitanju to učinili i zato sam intervenirao. Gospodin zastupnik Anto Đapić ima sljedeće pitanje. nakon 17 godina klupe Hrvatskog sabora pa je ovo prigoda da se zahvalim svima na dobroj suradnji i svima želim puno uspjeha i zastupnicima, hrvatskoj Vladi da u ostatku mandata rade na dobrobiti Hrvatske države, hrvatskog naroda. A za kraj sam razmišljao između dva pitanja koja sam godinama postavljao, a odlučio sam se za najaktualnije. Gospodine predsjedniče hrvatske Vlade, odnose sa Slovenijom znamo kakvi su. Nema potrebe ih elaborirati. Ti su odnosi doveli do blokade pregovora Hrvatske sa Europskom unijom. Nije veliko iznenađenje za mene niti za hrvatsku javnost. Držim da ste se kao Vlada držali čvrsto u ovoj situaciji, ali moje pitanje ide na tragu najava kako Europska unija planira formirati nekakvu komisiju posredničku koja bi trebala nešto učiniti po tom pitanju. Bojim se, a nadam se da ćete nas vi razuvjeriti da se tu radi možda i o pokušaju stvaranja neke političke arbitraže, kompromisa koji bi odudarao od onih istinskih hrvatskih … /Govornik se ne razumije./ … interesa na kraju pitanja hoće li hrvatska Vlada, kao i do sada, ustrajati da se problemi graničnih odnosa sa Republikom Slovenijom rješavaju isključivo međunarodnim sudskim pravnim institucijama,

Gospodine zastupniče Đapić, s obzirom da ste najavili da odlazite iz Hrvatskoga sabora i kao bivši kolega u Saboru i kao predsjednik Vlade želim vam zahvaliti i na svemu što ste učinili za Hrvatsku iz oporbenih klupa, jer služiti domovini i u oporbi je čast, ne samo na vlasti. Pridružit ću se jer je ovo vrlo ozbiljna tema, prije nego odgovorim na vaše pitanje što je apsolutno puno ozbiljnije od ovog, ali moram se pridružiti predsjedniku Sabora u komentaru da je nedopustivo u demokraciji da bilo tko pa bio on ministar hrvatske Vlade, predsjednik Sabora, predsjednik države, premijer ili zastupnik može reći ako je pokrenut neki postupak kazneni i reći to su kriminalci, on je donio presudu prije suda. Je li se radilo o članovima HDZ-a, SDP-a ili nikome, ne članovima stranke, to je nedopustivo kao što je nedopustivo da se vrši zamjena teze maloprije u pitanju ministru pravosuđa. Jer kad se mene spomenulo u slučaju pouzdanika, to je teza obrane. Teza obrane ide da je pouzdanik u slučaju protiv dužnosnika Hrvatskog fonda za privatizaciju spominjao imena moja i još nekih ljudi u dogovoru s nama i državnim odvjetnikom kako bi navukao dužnosnike HFP-a na kriminalne radnje i time ih uhapsili. To je teza obrane bila. Prema tome, molim da se to vrlo jasno ustvrdi i još jedan put ću reći, što god oni rekli neće nas spriječiti u borbi protiv kriminalnih radnji i protiv korupcije. Ni mene osobno, ni moju Vladu, ni parlamentarnu većinu u Saboru. A sad kad je riječ o Sloveniji. Hrvatska i Slovenija su dvije zemlje koje su dugi niz godina u komunističkoj diktaturi, jugoslavenskoj komunističkoj diktaturi i reći ću danas ovdje jer se i ovih dana ponovno aktualizira priča o tome što je antifašizam i što je komunizam i što je bila Jugoslavija pa i zbog ovih mladih ljudi koji su tu došli i koji to možda i nisu doživjeli. Jugoslavija je bila komunistička diktatura u kojoj se ubijalo one koji su drugačije mislili, u kojoj se ubijalo i zatvaralo Hrvate koji su tražili samostalnu i slobodnu Hrvatsku. To je bila Jugoslavija i Tito je bio na čelu te i takve Jugoslavije, komunističke diktature u kojoj su činjeni zločini za koje je odgovoran. I oko toga dvojbe nema. Da je antifašizam u temeljima Hrvatske države i o tome nema dvojbe, ali mi dijelimo antifašizam od komunizma i mi kažemo, antifašizam da i ponosni smo na naš antifašizam, ali komunizam ne i nikad ne i više nikad u Hrvatskoj. Prema tome, u tim vremenima bili smo najbliži sa Slovencima. Dijelili smo najnaprednija i ideje i bili smo najnapredniji u gospodarstvu. I postoji jedno prijateljstvo hrvatskog i slovenskog naroda. I kad sam prije dva tjedna upitan bio od novinara kako komentiram najave slovenskog političkog vodstva da bi se mogao dogoditi referendum o ulasku Hrvatske u Europsku uniju, ja sam rekao neka ga slobodno naprave, većina Slovenaca će biti za ulazak Hrvatske u Europsku uniju. Ta anketa je provedena prije dva dana i pokazalo je da je većina Slovenaca za ulazak Hrvatske i da u potpunosti podupiru Hrvatsku i da su protiv referenduma. Kad sam to kazao, to želim reći da onda eksplikacija slovenskog premijera da su oni blokirali Hrvatsku i pregovore Hrvatske da bi preventivno djelovali da ne bi došlo do referenduma koji bi onda negativno izašao za Hrvatsku i da je zato blokada nastupila, jer su potpuno besmislene. Riječ je o ovome. Slovenija i Hrvatska imaju granični problem. Otvoreno pitanje. Taj granični problem ne datira od vremena nakon 1. svibnja 2004. Zašto spominjem 1. svibnja 2004.? Zbog toga što je tada Slovenija ušla u Europsku uniju. Taj problem ne datira od tog datuma pa na ovamo, on datira od raspada Jugoslavije. Drugim riječima, ako je Slovenija mogla ući sa otvorenim graničnim pitanjem u 1. svibnja 2004., onda može i Hrvatska ući sa istim otvorenim pitanjem jer to nije hrvatski problem, to je zajednički hrvatsko-slovenski problem. I mi kod toga ostajemo. Drugo, vrlo važno načelo koje je i Europska unija više puta afirmirala. To je načelo da se bilateralna pitanja ne mogu stavljati u proces pregovora s Europskom unijom. To pitanje otvorene granice imala je Slovenija sa Hrvatskom. Nikada u pregovorima Slovenije s Europskom unijom mi to pitanje nismo potakli niti smo stavljali zapreke Sloveniji da uđe u Europsku kao zemlja koja je još u vrijeme koalicijske Vlade predala aplikaciju za članstvo. Mogli smo reći čekajte malo. Slovenija ima otvoreno pitanje sa Hrvatskom i ne može ući u Europsku uniju dok to pitanje ne zatvori. Mi nismo to rekli. Čak štoviše podupirali smo Sloveniju i bili smo vrlo zadovoljni kad je Slovenija ušla u A da je ulazak Slovenije u Europsku uniju sa otvorenim graničnim pitanjem sa Hrvatskom puno teži od ulaska Hrvatske u Europsku uniju sa otvorenim pitanjem sa Slovenijom govori činjenica da je ulaskom Slovenije u Europsku uniju sa otvorenim graničnim pitanjem to bila vanjska granice Ulazak Hrvatske u Europsku uniju sa otvorenim slovenskim graničnim pitanjem nije vanjska granica. Čak smo mi u boljoj situaciji nego Slovenci u odnosu na vanjsku granicu Kad sam to sve kazao onda ću afirmirati načelo, koje je europsko načelo. Bilateralni sporovi se moraju rješavati bilateralno i nemaju veze sa procesom pregovora sa Europskom ja pozdravljam uključivanje Europske komisije. To je bilo ono što sam ja tražio u pregovore sa Slovenijom oko deblokade. Ali isto tako podsjećam i ja u ovom trenutku dok mi još uvijek nemamo službeni prijedlog o čemu se radi neću komentirati i držim se dogovora sa Europskom komisijom i riječi koju sam dao. A predsjednik Komisije je to tražio od obje strane, da ne komentiramo dok se ne završimo. Ali podsjećam i Hrvatski sabor i hrvatsku javnost da smo 25. kolovoza 2007. premijer Janša i ja na Bledu dogovorili izlazak pred Međunarodni sud pravde u Den Haagu. Da su taj izlazak, Da su taj izlazak, ja molim gospođo potpredsjednice vi dižete znak jer očigledno vidite da je vrijeme isteklo, ali s obzirom na važnost ja molim extra nekoliko minuta. Taj dogovor na Bledu su podržale i oporba hrvatska i oporba slovenska. Formirane su dvije zajedničke komisije, jedna za definiranje spornih točaka na granici i druga za definiranje pravnog okvira i nema nikakvog razloga da mi od toga odustanemo pogotovo jer su to podržale obje Vlade, obje opozicije i jer je to pozdravila Europska komisija. To je naša pozicija. Odustajanje od toga značilo bi da se netko ne osjeća dovoljno snažan, da mu argumenti nisu dobri i da ima lošiju poziciju. Ja to ne želim da se Slovenci tako osjećaju. Nek' se osjećaju sigurni. Izaći ćemo sa argumentima pred Međunarodni sud pravde i tko ima bolje argumente neka sud presudi, a oba Parlamenta bi se trebalo obavezati, prihvatiti pravorijek suda. U svakom slučaju dopustio sam uz pretpostavku da je ovo zanimljiva i vrlo aktualna tema da predsjednik Vlade dobije nešto više vremena jer nas to sve zanima, bez obzira na poziciju i opoziciju. I zato molim da uvažimo takvu jednu okolnost. A sada dajem riječ zbog dizanja tablice o povredi Poslovnika. Odustajete? Izvolite. Gospođa potpredsjednica Željka Antunović. S obzirom da je i svima nama doista zanimljiv odnos Hrvatske i Slovenije mogli smo uvrstiti točku dnevnog reda pa je premijer mogao i puno više vremena i opširnije i detaljnije izvijestiti Sabor što mislim da bi i bila dužnost, a ne ovako da sami sebi skačemo u usta. Jer procedura je ipak suština demokracije. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Možda smo mogli, ali mislim da bolje da ne, jer su vremena kada trebamo imati osjećaj mjere, odgovornosti i ne potencirati razlike koje bi se mogle negativno negativno odraziti u pregovaračkom procesu u Hrvatskom saboru. Mislim da je ovo dovoljno kao informacija i možemo ići dalje. Hvala lijepa. Ja sam zadovoljan odgovorom na pitanje, tim više što je sa ovim odgovorom predsjednik Vlade jasno i razlučio i diferencirao odnos komunizma i antifašizma. To je inače trebalo biti moje prvo pitanje, pa je tako praktički objedinio odgovor na to. Nadam se da će i takav stav …/Govornik se ne razumije./… činjenicom da konačno i u hrvatskom pravosuđu netko pokrene i postupak protiv zločina koji su počinjeni pod komunizmom nad Hrvatskim narodom. Hvala lijepa. Na redu je gospodin zastupnik Mato Bilonjić. **Bilonjić, Mato (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Gospodine predsjedniče Vlade, gospođe i gospodo ministri. Moje je pitanje ministru Kalmeti. Zaključkom Vlade Republike Hrvatske održanog 22. rujna 2005. godine u Slavonskom Brodu, a u svezi izgradnje južne obilaznice grada Nove Gradiške, odnosno prve faze južne obilaznice grada Nove Gradiške i to od autoceste do industrijskog parka. Gospodine ministre, u industrijskom parku Nova gradiška u posljednje tri godine izgrađeno je nekoliko proizvodnih pogona. Šest je već u funkciji, osam u izgradnji, a izgrađen i opremljen poslovno-inovacijski potporni centar za cjeloživotno učenje starijih i izobrazbu učenika u srednjim školama. U izgradnju i opremu uloženo je 10 milijuna kuna, a potpisan je jedan veliki međunarodni ugovor sa automobilskom industrijom sa tvrtkom “Paulana“ koja proizvodi sjedala za teretne automobile i tvrtkom “IG“ iz Bruxellesa i “IC“ iz Zagreba i grada Nove Gradiške gdje bi u proljeće trebala početi izgradnja proizvodnog pogona na površini od 24000 kvadratnih metara i gdje bi se kroz godinu dana uposlilo preko 700 preko 700 radnika. Moje je pitanje kada će poduzetnici i grad Nova Gradiška kad mogu očekivati početak radova na veznoj cesti i kad ona može biti u funkciji. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Ministar gospodin Božidar Kalmeta. Hvala gospodine predsjedniče, gospodine zastupniče, gospođe i gospodo zastupnici. Ovaj problem, odnosno ova potreba o izgradnji ove spojne ceste odnosno južne …/Govornik se ne razumije./… grada Nove Gradiške mi je poznat iz razloga koji ste i vi rekli. Između ostalog, a to je da je na sjednici Vlade koja je bila u Slavonskom Brodu bilo razgovora i zaključaka vezano o izgradnji te važne dionice ceste iz razloga što ona otvara daljnju mogućnost širenja i izgradnje industrijske zone o kojoj ste vi također ovdje sada upravo govorili. Do sad je napravljeno tu puno posla u smislu pripreme projektne dokumentacije. Ona još nije gotova, na žalost, ali je pri kraju. Prema tome, čim projektna dokumentacija bude do kraja gotova, čim se ishode sve potrebne dozvole. Lokacijska dozvola je već dobivena mislim usput ovako govoreći. Počet će i izgradnja te čini mi se 2 i pol kilometara duge spojne ceste.

sa šleperom, a ona je preko 80 hektara i ona je žila kucavica za 80 tisuća stanovnika na tome području. Ja se nadam da će ona ove godine ipak krenuti sa izgradnjom i da ćemo je staviti u funkciju do kraja godine. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Pitanje će postaviti gospodin zastupnik Zlatko Koračević. Izvolite. Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, predsjedniče Vlade i članovi Vlade. Moje pitanje je upućeno potpredsjedniku Vlade, gospodinu Polančecu. Naime, činjenica da nakon dugogodišnjeg maestralnog vođenja Fonda za privatizaciju, glazbenici još uvijek sviraju svoje dionice u istražnim zatvorima. Činjenica da dugogodišnjom dugogodišnjom brigom Vlade Republike Hrvatske za brodogradnju kao industrijsku granu, a zaposleni u brodogradnji danas jedino što imaju, a to je njihova neizvjesnost u očuvanju radnih mjesta. Činjenica da u današnje vrijeme kad smo u vremenu recesije da se rapidno povećava broj insolventnih poduzeća. Činjenica da dozvoljavate, ili se bar niste suprotstavili da država sa svojim zaduženjem kod domaćih banaka doslovce onemogući mogućnost zaduživanja našeg gospodarstva barem u refinanciranju njihovih obveza, da ne govorimo o razvojnim mogućnostima. Činjenica da je vaše ministarstvo ovu nestašicu plina dočekalo sa polupraznim podzemnim skladištem plina, sa nedostatnim količinama plina i da redukcijom je prouzročena šteta hrvatskom gospodarstvu od cca 2 milijarde kuna. Plinska kriza, istina ne samo što se nije mogla predvidjeti, nego pravim potezima, prije svega odgovorne Vlade mogla je posve izbjeći. Slovenija koja nije proizvođač plina, a rekli ste sami maloprije, 60% potreba mi sami proizvodimo, Slovenija ne proizvodi ništa, međutim uspjela je izbjeći ovu plinsku krizu, nije imala redukcije, a posebno što je važno, sačuvala je štete u svom gospodarstvu. Gospodine potpredsjedniče, s obzirom da i ja osobno smatram da ste vi jedan od rijetkih u ovoj Vladi koji zna povezivati činjenice. Ja opet ponavljam, koji zna povezivati činjenice, da li ste zaista, stvarno spremni preuzeti ulogu grobara hrvatskog gospodarstva ili ste spremni preuzeti odgovornost za štetu koju je vaša politika prouzročila hrvatskim građanima i gospodarstvu prije svega i podnijeti ostavku na članstvo u ovoj Vladi? **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin potpredsjednik, Damir Polančec. Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodine zastupniče, kako ste počeli s postavljanjem vašeg pitanja, imao sam dojam da je to ipak pitanje za ministra pravosuđa, a s obzirom kako ste i krenuli u dakle, postavljanje pitanja, vaš pogled je cijelo vrijeme išao na neku drugu stranu, ne prema meni. Kad meni postavljate pitanje, možete me slobodno gledati u oči, kao što ja uvijek gledam u oči onoga kome dajem odgovor. što se tiče situacije u kojoj posluje danas hrvatsko gospodarstvo, ono nije nimalo jednostavna, ali ta situacija je puno više uvjetovana nečim što je van dometa ili van mogućnosti utjecaja Hrvatske Vlade, nego što vi to želite priznati ili što ste možda toga i svjesni. Činjenica je da u ovom trenutku svijetom hara globalna financijska, ali i gospodarska kriza, to je činjenica. Ta kriza uvjetovana je i uzrokovana je tzv. drugorazrednim hipotekarnim kreditima koje su financijske institucije, prije svega u Sjedinjenim Američkim Državama davale svojim građanima i činjenicom da je nakon toga počelo trgovanje takvim derivatima i takvim nenaplativim potraživanjima u međubankarskom sektoru na globalnom nivou, a dakle ne u Hrvatskoj. Činjenica je da su zbog toga banke došle u velike poteškoće, da je nastalo jedno veliko nepovjerenje i da je zapravo međusobno poslovanje i trgovanje novcem između banaka nestalo. To je prouzročilo ogromnu nelikvidnost koja se onda, naravno prelijeva i uzrokovala i gospodarsku krizu na globalnom nivou. Danas, u ovome trenutku sve vodeće zemlje, ekonomske zemlje svijeta rade nove procjene svojih vlastitih postignuća u 2009. godini, upravo pod tim pritiskom. Činjenica je da su, dakle neke od posljedica smanjene narudžbe, smanjene proizvodnje, smanjena trgovanja nekretninama, što za posljedicu ima onda pad u sektoru građevinarstva. Sve je to činjenica i sve je to uzrokovano, dakle nečim na što Hrvatska Vlada nije i ne može imati utjecaj. Isto kao što Hrvatska Vlada nije i ne može biti odgovorna za postupke gospodina Putina i zatvaranje, dakle ventila na plinovodu kojim se je cijeloj Europskoj uniji, dakle isporučuje plin. Upravo zbog toga sam i govorio prije objašnjavajući energetsku strategiju i ono što poduzimamo i što ćemo poduzeti da se nikad više ne dovedemo u takvu situaciju. E sad, ako govorimo o recesiji, 18 zemalja Europske unije u ovom trenutku je u recesiji. 60% trgovinske razmjene Republika Hrvatska ima sa zemljama Europske unije. Naravno da će to imati utjecaja na gospodarstvo u Republici Hrvatskoj, ali niti je ova Vlada to dočekala nespremna, niti smo mi spavali, niti ja imam ambicije da promijenim posao i postanem grobar. To ostavljam onima koji su se za to davno prije odlučili. U takvim okolnostima, u takvim okolnostima, gospodine zastupniče, ukoliko hrvatsko gospodarstvo isporuči konačni rezultat koji će biti pozitivan, odnosno ukoliko ćemo imati, a ja vjerujem da ćemo imati rast BDP-a, biti će to uspjeh. Ako, još jedanput napominjem, 18 zemalja Europske unije danas govori o tome da su u recesiji. Inflacija u prošloj godini je bila na razini 6,2. Vjerujemo da će u ovoj godini biti na razini 3,5%. Industrijska proizvodnja u takvim uvjetima u prošloj godini, dakle za prvih 9 mjeseci na razini od 1,7% rasta.

Gospodine zastupniče, mi smo osigurali likvidnost HBOR-u, država se neće zaduživati na domaćem tržištu ostavljajući mogućnost da se na taj način zadužuju poduzeća kod domaćih banaka, predvidjeli programe za mala i srednja poduzeća za kožu, tekstil, obuću, drvnu industriju, s ciljem da pripomognemo i to će dati rezultata i naše će gospodarstvo u 2009. godini poslovati pozitivno. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče. Očito da sam pogrešno procijenio da znate povezivati činjenice jer se ne mogu nikako složiti s vama da financijska kriza na globalnom tržištu uvjetovalo uvjetovalo da plinsku krizu dočekamo sa polupraznim skladištem. Vama je poznato da naše skladište ima kapaciteta 600 milijuna ali da smo ga dočekali sa 370 od čega 40 milijuna je bilo slovenskog plina kojeg čuvamo za Sloveniju. Prema tome, šteta za gospodarstvo je učinjena. Činjenica je da smo čuli jedan čitav set lijepih riječi ali isto tako je činjenice i naime hrvatska javnost zna da ste predviđali gospodarski rast prije godinu dana 6%, pa za 6 mjeseci 4%, pa sad smo na 2%. Vrlo vjerojatno uskoro ćemo biti što je šteta za hrvatsko gospodarstvo i minus 2%. Ne znam da li ste se ikad uključili ili uključivali u rad kulturno-umjetničkog društva ali mislim da bi svako kulturno umjetničko društvo sa ovakvim nastupom dobilo izuzetno puno. Hvala lijepa. Gospođa zastupnica Ivanka Roksandić. Izvolite. **Roksandić, Ivanka (HDZ)** Hvala. Gospodine predsjedniče. Svoje pitanje uputit ću potpredsjednici Vlade i ministrici gospođi Jadranki Kosor. Gospođo Kosor, dolazim iz Sisačko-moslavačke županije koja je prostorno jedna od najvećih u Republici Hrvatskoj ali zaista i jedna koja ima najveći broj staračkih domaćinstava. Više od četvrtine našeg stanovništva je staračko domaćinstvo. Svakako da je najugroženiji naši krajevi su ratom stradalo područje Banovine, Pounja, Pokuplja, Posavine i dijela Slavonije. Tu pretežito žive staračka domaćinstva i njima je pomoć i njega zaista potrebna. Moram vam reći da je u ovom trenutku i nedostatak broja mjesta slobodnih u domovima za stare i nemoćne. Oko 900 ljudi samo u gradu Sisku čeka na ovu pomoć. U vašem ministarstvu je izuzetno dobro barem na našem području prihvaćen program u okviru međugeneracijske solidarnosti, program pomoći i njege starim domaćinstvima, pa vas zato molim da u ime onih koji to još nisu jedinice lokalne samouprave a i regionalne samouprave a jedan veliki dio njih je i potpomognut poput Hrvatske Kostajnice, Petrinje, Gvozda, Dvora, Sunje, Jasenovca u ovom programu da mi odgovorite hoće li moći i kada i ove godine ministarstvo, jedinice lokalne samouprave očekivati pomoć od ministarstva u ova dva programa, znači program dnevnog boravka i program pomoći i njege starijim osobama u kući. hvala vam iznesem temeljnu informaciju a ta je da ćemo u ožujku ove godine raspisati natječaj za nove programe međugeneracijske solidarnosti u 2009. godini. Naime, mi smo s tim programima kao što znate počeli na početku našeg prošlog mandata, znači 2004., oni su se pokazali izvrsnima i evo od tada idemo na natječaj naprosto zbog toga što je toliki interes za ovim programima i dnevnih boravaka ali i pomoći u kući. Dakle, dva su programa u sklopu tog jedinstvenog velikog programa. Jedan je otvaranje dnevnih boravaka za starije osobe gdje starije osobe mogu boraviti tijekom cijeloga dana, znači to su oni koji nemaju mogućnost smještaja u domu umirovljenika ili naprosto žive sami pa žele pronaći društvo, smještaj, hranu i sve ono ostalo što je nužno a drugo je pomoć u kući, dakle odlazak u kuće staračkih domaćinstava i pomoć u obavljanju svakodnevnih poslova. Mi danas imamo 74 takva programa u cijeloj Hrvatskoj ukupno u 20 županiji i nakon novog natječaja ponavljam u ožujku taj će se program dakako proširiti. Do sada je programom obuhvaćeno više od 13 tisuća starijih osoba. I ono što je jako važno mi smo kroz te programe zaposlili ravno do danas 887 ljudi, većinom su to žene i to su većinom žene u onoj dobi kad se nažalost teže zapošljavaju dakle iznad 45 godina, tako da postižemo dva cilja. Kad realiziramo programe u ovoj godini mi planiramo da ćemo obuhvatiti ovom brigom više od 14,5 tisuća starijih osoba i naravno zaposliti dodatno otprilike oko 950 osoba, tako planiramo u ovim programima. Prema tome, prenesite i na područje u vaše županije svima koji su zainteresirani da očekuju natječaj da se jave ali ponavljam vjerojatno ni ove godine nećemo udovoljiti svima naprosto zbog toga što doslovce gotovo svaki grad, općina i županija želi ovaj program u svakom kutku svoje županije, svoga grada ili općine. Hvala vam lijepa. Hvala. Gospođo potpredsjednice, ja sam zadovoljna odgovorom a i ovom vijesti da će to izaći evo za nepunih za mjesec i pol, mjesec dana imamo još do ožujka. To je dobra vijest za sve one načelnike općina i načelnice općina koji su meni pisali i molili takvu vijest i informaciju od mene kao zastupnice, tim više što su neki koji provode a ja sam ih ovdje u svom pitanju nabrojala izuzetno zadovoljni ovom suradnjom. I to im je zaista velika pomoć u

Zakon o trgovini zatvorio je nedjeljom velike trgovačke centre ali i male kvartovske trgovine. Ali zato benzinske postaje jačaju trgovinski biznis ali ne prodajom naftnih derivata nego na primjer kave, jestivog ulja i drugih prehrambenih i higijenskih proizvoda a oni na tim mjestima dostižu i cijenu koja je i 50% veća nego u ostalim trgovinama. Na primjer, ako je majka zaboravila kupiti dječje pelene i ide ih kupiti u nedjelju na benzinsku postaju tada će pampersice koje u trgovini stoje 95 kuna tamo platiti 137 kuna. Istovremeno vam i jedan veliki domaći trgovački lanac reklamira dostavu on-line kupnje koja po zakonu nije dozvoljena i to riječima: "Nedjeljom dostavljamo više od 20 tisuća proizvoda." Što znači ako u subotu naručite, imate narudžbu dostavit će vam je u nedjelju. Istovremeno, zakon ne štiti radnike da ne rade nedjeljom cijele godine nego samo u određenom periodu godine ali vlasnici trgovina svejedno otpuštaju zaposlene zbog toga što nedjeljom ne rade. Zato vas pitam. Koga ovaj zakon štiti? Koga vi štitite ovim zakonom? Sigurno ne radnike, jer oni moraju biti zaštićeni u čitavom dijelu svoga radnog vremena, ali se i dalje iskorištavaju, zbog ovog zakona ostaju bez posla. A postavlja se i pitanje što rade inspekcijske službe da ne kontroliraju ovakve postupke u provođenju Zakona o trgovini. Hvala. Gospodin potpredsjednik Damir Polančec. **Polančec, Damir (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovana gospođo zastupnice. Zakon o trgovini je daleko više od zakona koje regulira rad nedjeljom. Zakon o trgovini pripremao se dulji niz godina. I moram reći da kada govorim o njemu, ja sam sretan i ponosan jer mnogi dijelovi toga zakona uvelike poboljšavaju dosadašnju dakle, zakonsku regulativu te djelatnosti. Trgovina je izuzetno važna djelatnost sa preko 250 tisuća zaposlenih. I ako me pitate koga štiti dio Zakona o trgovini koji regulira rad nedjeljom, onda ću vam reći prvenstveno dakle, tih 250 tisuća zaposlenih u trgovini radnica, najčešće je to ženska radna snaga, koje su itekako pozdravile donošenje Zakona o trgovini, pa i zabranu rada nedjeljom. I ja vas molim ako mi ne vjerujete odite u Zagrebu u bilo koju trgovinu, pitajte i razgovarajte sa tim ženama, pitajte ih jesu li one zadovoljne činjenicom da se nedjeljom, dakle, ne mora više raditi. Pa ćete dobiti odgovor na pitanje koga prvenstveno štitimo. S druge strane što se tiče eventualnih dakle, proširenje, asortimana na benzinskim postajama, vi ste adresirali to pitanje na pravu adresu. Prava adresa dakle, državni inspektorat, inspekcijske službe trebaju raditi svoj posao, inspekcijske službe imaju ne samo našu punu podršku, nego dapače inspekcijske službe su već potaknute od strane Ministarstva gospodarstva kada smo uvidjeli da postoje ovakve pojave pojave da se one i spriječe u samome začetku. Što se pak tiče on line kupnje, dakle, moram se začuditi vašoj primjedbi nisam znao da on line kupnja dakle, je zabranjena u Republici Hrvatskoj, to mi je novost, evo to mi je novost dakle, i sama zemlja pametna, razvijena pa tako i Hrvatska upravo suprotno potiče on line kupnju, to moramo činiti i mi. Dakle, poštovana gospođo zastupnice, što se pak tiče efekata, pozitivnih ili negativnih, rada nedjeljom, moram reći sljedeće. Danas je 28 dan mjeseca siječnja, 28 dan primjene novog Zakona primjene novoga Zakona o trgovini. Od tih 28 dana, jako je puno bilo državnih blagdana, jako je puno bilo dana kada su trgovački centri radili a da je temperatura u njima zbog plinske krize o kojoj smo dosta govorili bila daleko niža pa je to itekako utjecalo na promet. Mi kao i svaki drugi zakon monitorirati ćemo i raditi analize o utjecaju ovoga zakona, ali 27 dana siječnja nije dovoljno da bi se izvlačili bilo kakvi suvisli zaključci. Dakle, pratiti ćemo efekte zakona,

Činjenica jest da Zakon što se tiče radnog vremena ne štiti zaposlene jer će oni gotovo pola godine po tom istom zakonu raditi nedjeljom. On line kupnja nigdje nije dopuštena u nedjelju, pa nije ni našim zakonom. Ja govorim o on line kupnji nedjeljom. Istovremeno kažete da vi niste nadležni za inspekcije ali ste im uputili poruku da trebaju to vršiti, to je dobro, ako ste to napravili. Međutim, u čemu je problem? Neki su ovaj Zakon o trgovini nazvali da je to Zakon poput švicarskog sira, punog rupa i onda je moguće zapravo se se događati ovakve pojave koje se dešavaju danas u Hrvatskoj, jer ste dozvolili da neki prodaju sve proizvode, koje do tada nisu prodavali, a onima koji od toga žive, kojima je to osnovna djelatnost to ne mogu raditi. To je problem mnogih naših zakona i čovjek počinje misliti da to i nije slučajno, nego da se to i namjerno radi da bi se nekome pogodovalo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Postaviti će pitanje gospodin zastupnik Zdravko Kelić. Izvolite. Svoje pitanje ću uputiti ministru poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, gospodinu Pankretiću. Danas u Hrvatskoj imamo više od 32 tisuće hektara pod voćnjacima. I sasvim sigurno da je to jedan veliki napredak, gledajući kroz ovih nekoliko godina, jer Hrvatska je jedan, kao jedan od prioriteta stavila povećanje proizvodnje voća, jer smo veliki uvoznik toga voća. U isto vrijeme se povećala proizvodnja i povrća što je također dobro za Hrvatsku, jer težimo jednom cilju a to je da ne moramo uvoziti voće i povrće. U isto vrijeme pojavljuje se jedan strah kod proizvođača voća i povrća, strah iz razloga da neće imati gdje skladištiti svoje proizvode i na taj način se boje ulaziti u nove nasade. što je ministarstvo učinilo glede ovoga problema, i što će učiniti u naredno razdoblje da se sigurno i veći broj zainteresiranih može uključiti u proizvodnju i voća i proizvodnju povrća? izvolite. **Pankretić, Božidar (HSS)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče, zahvaljujem se gospodine zastupniče. I na početku ću reći da je izuzetno važno imati određene skladišne kapacitete za čuvanje voća i povrća jer svi smo se mi uvjerili kada neko voće dođe van sezone koje su cijene toga voća u usporedbi primjerice u sezoni. Zato smo mi još 2003. godine pokrenuli projekat koji je trebao riješiti skladište infrastrukturu za dugotrajno čuvanje i voća i povrća i u tome dijelu izgradnju ULO hladnjača. I moram reći, krenulo se sa nekih 10 tisuća tona postojećeg kapaciteta. I kada vidimo današnju količinu koju imamo hektara

hektara voćnjaka. Onda je vrlo jasno da moramo to u tom dijelu pratiti i sa skladišnim kapacitetima, posebice sa ULO hladnjačama. Do današnjeg dana je izgrađeno cca. 27 tisuća tona skladišnih kapaciteta ULO hladnjača, što je definitivno nedostatno. I mi smo u prošloj godini raspisali javni natječaj, razgovarali sa mnogim našim proizvođačima, ali i onima koji se bave skladištenjem i na javnom natječaju dobili zahtjeve za osam novih projekata, od toga 4 projekta za ULO hladnjače i izgradnju i rekonstrukciju logističkih centara i dakako u ovom dijelu za rekonstrukciju skladišta i logističkih centara za povrće. U tom dijelu mogu sada naglasit, s obzirom na postojeće kapacitete i s ovim koji će se vjerujem izgraditi sa ovom ovom našom potporom koja iznosi 25 milijuna kuna ukupno za 2008. godinu da možemo u budućnosti spremno dočekati i podizanje novih voćnjaka, ali i nove proizvodnje u povrću sa kapacitetima čuvanja i skladištenja koji omogućuju i niže cijene što se tiče voća i povrća kada je to van sezone. Vjerujem da smo na ovaj način osigurali dovoljno kapaciteta i da možemo spremno čekati podizanje novih voćnjaka i nove proizvodnje. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem gospodine ministre, a vjerujem da će vaš odgovor doći i do ušiju svih onih koji žele ući u novu proizvodnju, a posebno oni koji imaju svoju proizvodnju trenutno sada i koji su bili zabrinuti dok nisu evo čuli i vaš odgovor. Šuica. Izvolite. **Šuica, Dubravka (HDZ)** Gospodine predsjedniče, moje pitanje postavljam ministru vanjskih poslova gospodinu Gordanu Jandrokoviću. Čuli smo od premijera govoriti o vanjskoj granici Europske unije na Sloveniji. Međutim, moje pitanje se miče na vanjsku granicu, buduću, Europske unije, a to je na granicu sa Crnom Gorom odnosno sporno pitanje u Bokokotorskom zaljevu. Sjećamo se vremena kad je kao povod za napad i agresiju na Dubrovnik spominjana upravo ta granica i sporno pitanje na Prevlaci. Koliko primjećujem i koliko pratim stanje, vidim da dosta uspješno vodite pregovore sa susjednom državom i vjerujem da postoje i rezultati. I to održano je prvo povjerenstvo i to sastanak Hrvatsko-crnogorskog povjerenstva za pripremu pravnog postupka za razgraničenje na moru pred Međunarodnim sudom pravde u Haagu. Vjerujem da možete ovaj Sabor izvijestiti o nekim rezultatima. Međutim, bez obzira što je premijer kazao da ćemo sa Slovenijom rješavati, nadam se, na zadovoljavajući način, ipak se ne mogu oteti dojmu i ne upitati ne rješavamo li sa Crnom Gorom lakše problem granični nego što to radimo s našim sjevernim susjedom Slovenijom. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin ministar Jandroković. Izvolite. Uvažena zastupnice, zahvaljujem se na pitanju. Odnosi sa susjednim zemljama, razvoj što boljih i sadržajnijih sa susjednim zemljama jest jedan od prioriteta hrvatske vanjske politike. U tom kontekstu i razvoj odnosa sa Crnom Gorom smatramo iznimno važnim. Naravno, tu je i pitanje odnosa sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i ostalim susjednim zemljama, ali želim posebno naglasiti Crnu Goru kao zemlju koja je nedavno stekla svoju neovisnost i od trenutka stjecanja neovisnosti odnosi između Hrvatske i Crne Gore sve su bolji. To je važno i stoga što postoji jedan broj pitanja, otvorenih pitanja koji su nastali tijekom raspada bivše države. Dobro nam je poznata uloga Crne Gore u tim vremenima, međutim čuli smo ispriku najviših dužnosnika Crne Gore i ta isprika bila je i dobar temelj za nastavak svekolikih bilateralnih odnosa. Jedna od važnih tema u našim odnosima jest i konačno rješavanje pitanja granice između Republike Hrvatske i Crne Gore. Naravno, spomenuli ste da se radi o onom dijelu granice na poluotoku Prevlaci. Stoga je i dana 14. siječnja ove godine održan prvi sastanak povjerenstva, Mješovitog povjerenstva hrvatskog i crnogorskog koji ima zadatak pripremiti pravni postupak za razgraničenje pred Međunarodnim sudom pravde u Den Haagu. Mi smo održali taj sastanak temeljem inicijative predsjednika vlada Hrvatske i Crne Gore, doktora Sanadera i gospodina Đukanovića. Taj sastanak održao se u ožujku 2008. godine i dogovoreno je da dvije strane to pitanje riješe pred Međunarodnim sudom pravde u Haagu na način da da ova povjerenstva pripreme pravni okvir, dakle da daju jedan, da potpišu jedan posebni sporazum koji bi nakon toga i parlamenti dviju zemalja prihvatili i temeljem toga bi se izišlo pred Međunarodni sud pravde u Haagu. Prvi sastanak protekao je u vrlo dobroj atmosferi, vrlo otvoreno i jasna je spremnost i jedne i druge strane da se pronađe konačno rješenje, dakle da iz ove faze u kojoj smo sada, a to je faza privremenog režima koji je definiran Protokolom o privremenom režimu u u području uz južnu granicu između dviju zemalja. On je potpisan 2002. godine. Potpisali su ga tadašnja Savezna republika Jugoslavija i Hrvatska. Dakle, želimo taj sporazum pretvoriti u jedan trajni sporazum naravno temeljem argumenata koje će jedna i druga strana podnijeti Međunarodnom sudu pravde u Haagu. Zašto je važno riješiti to pitanje? Naravno, ono je dobro i važno za nastavak razvoja bilateralnih odnosa. To je temelj na kojemu možemo onda bazirati i svekoliku bilateralnu suradnju. Važno je, kao što sam i rekao, da privremeni režim pretvorimo u stalni i trajni režim, ali isto tako je važno poslati jednu poruku da su i Hrvatska i Crna Gora spremne u europskom duhu rješavati jedno vrlo složeno političko i pravno pitanje. Ovim činom, dakle nastavkom i realizacijom ideje dvaju premijera, Hrvatska i Crna Gora svjedoče da se i na ovim prostorima i tako složena pitanja kao što je pitanje granica može rješavati na civiliziran, europski način pred jednim međunarodnim pravosudnim tijelom i vjerujem da ćemo u vrlo skoroj budućnosti vidjeti i konkretne rezultate. Na ovom prvom sastanku dogovorili smo se o načinu postupanja, zadužili smo osobe iz hrvatskog i crnogorskog dijela

ministre, za nas gledajući to iz dubrovačke perspektive je vrlo ohrabrujuće to što ste nam sada kazali. Imajući u vidu zbivanja koja se nisu tako davno dogodila, '91.i '92. godine, u odnosu na Dubrovnik i veseli što ste pronašli put i još bi poželila da isto tako krenete rješavati pitanja sa susjedima Slovenijom. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Postavit će pitanje gospodin zastupnik Tomislav Ivić. Hvala lijepo, poštovani gospodine predsjedniče. Pitanje bih uputio ministru Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, gospodinu Pankretiću. Naime ministre, zanima me koliko je prošle godine iz vašeg ministarstva izdvojeno sredstava za financiranje projekata iz područja ruralnog razvoja, odnosno koliko je bilo javnih natječaja raspisano za projekte. Jesu li u tim projektima sudjelovale jedinice lokalne samouprave i koji je bio cilj i namjera tih programa. **Pankretić, Božidar (HSS)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče, hvala lijepa gospodine zastupniče. Dakako da kada smo prošle godine definirali sam ustroj ministarstva, pa rekao bih i sam naziv ministarstva onda nije slučajno bilo da smo u naziv ministarstva stavili i ruralni razvoj. Svjesni situacije što nam se događa na seoskom prostoru da nam na žalost jedan veliki dio naših sela ostaje gotovo prazan, svjesni činjenice da je potrebito ravnomjernije razvijati seoski prostor u odnosu na gradski i urbani prostor. Definirali smo i najkonkretnije zadatke. Moram naglasiti da smo u prošloj godini raspisali 17 javnih natječaja na koje se je javilo 1967 subjekata. Od njih 1419 pozitivno je riješeno i u te svrhe na svih 17 natječaja raspodijeljeno je 143 milijuna kuna. Samo da naglasim da neke od najvažnijih natječaja kao što je programa uređenja i opremanje objekata za preradu vlastitih poljoprivrednih proizvoda gdje je podijeljeno 57 milijuna kuna. Zatim, dio mjera koji se odnosi na obnovu i razvitak sela i seoskog prostora i niz drugih mjera, a tako i mjera koje ste spomenuli, a odnosi se na jedinice lokalne samouprave gdje mogu naglasiti da se je javilo preko 150 jedinica lokalne samouprave što općina što gradova. Od toga je pozitivno riješeno 119 i gradova sa prosječnim iznosom po pojedinoj općini ili gradu sa preko 200000 kuna gdje naglašavam posebice sanaciju i modernizaciju nerazvrstanih cesta gdje smo imali 37 projekata preko 25 projekata obnove društvenih domova, 16 projekata ulaganja u dječje vrtiće. Dakako, dio projekata koji se odnosi na uličnu rasvjetu, vodovodnu mrežu itd. Cilj natječaja je pripomoći seoskom prostoru, uložiti u infrastrukturu, uložiti u onaj dio mogućnosti boljeg življenja na seoskom prostoru i zaustavljanje na neki način odlaska sa seoskog prostora. Mogu najaviti da su mjere izuzetno dobro primljene i također najaviti da ćemo sa tim mjerama nastaviti i u ovoj 2009. godini. Hvala lijepa. **Bebić, Hvala lijepo. Poštovani gospodine ministre, naravno da sam zadovoljan vašim odgovorom, a još više će me radovati ako se ta dinamika ulaganja u ruralna područja nastavi i u ovoj i u idućim godinama. Hvala lijepa.

Naime, kriza je i činjenica je da na žalost siromaštvo mnogima kuca na vrata. Tijekom čitave 2008. godine hrvatsko gospodarstvo je poslovalo pod otežanim uvjetima. Po nekim anketama GFK za Hrvatsku, 1/3 domaćinstava jedva spaja kraj s krajem, a ¼ štedi već i na hrani. Treba ozbiljno uzeti činjenicu, pokazatelj da je u 2008. godini zaposleno 12,6% manje osoba nego u 2007. godini. Krajem 2008. godine na Zavodu za zapošljavanje bilo je 15000 osoba više nego što se očekivalo, a službena predviđanja za 2009. govore o novih 5%, povećanju od 5% odnosno 12000 ljudi. Čekaju nas teška vremena. Za gospodarstvo to znači moguće povećanje gubitaka i smanjenje dobiti, a za zaposlene mogući gubitak radnih mjesta i pad životnog standarda. Zbog toga vas vrlo ozbiljno predsjedniče Vlade pitam koje konkretne mjere Vlada Republike Hrvatske misli poduzeti kako bi utjecala na zaustavljanje daljnjeg gubitka radnih mjesta i pad životnog standarda u 2009. godini. Hvala. Gospodin premijer Ivo Sanader. Izvolite. **Sanader, Ivo (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče, gospođo potpredsjednice Sabora. Ovo pitanje je vrlo aktualno i ja ću reći da Vlada poduzima sve da se u toj borbi za standard građana nastavi politika koju smo vodili u prošloj godini 2008. Koja je to politika bila? Mi smo upravo za taj sloj hrvatskih građana o kojima govorite s pravom podigli onaj neoporezivi dio plaće sa 1600 kn na 1800 kuna. Mi smo cijelu prošlu godinu uspjeli, premda će mi netko to predbaciti i predbacivali su nam da to nisu tržišne mjere niti tržišni način postupanja na slobodnom tržištu. Uspjeli smo da se cijena plina za kućanstva ne diže cijena plina cijelu godinu. Cijena struje da se ne podigne do ljeta, a nakon šta je HEP morao to učiniti da ne upadne u gubitke onda smo u Vladi donijeli mjere da se oni koji su najugroženiji, da im se subvencionira električna energija. Donijeli smo Zakon o minimalnoj plaći. To je nešto gdje zaista skidam kapu socijalnim partnerima, prije svega poslodavcima, gospodarstvenicima koji su pristali na Zakon o minimalnoj plaći unatoč tome što su u svojim redovima imali strašnu …/Govornik se ne razumije./… prema tom zakonu. Apeliram i na sindikate da u ovoj situaciji danas kada nam neće ništa drugo spasiti radna mjesta nego gospodarstvo i poduzetnici, da imamo razumijevanja za njih. A Vlada će učiniti sve sa svoje strane i to je ono što razmišljamo vrlo intenzivno i što će biti doneseno, odnosno predloženo Ekonomskom vijeću za desetak dana, da vidimo na koji način pomoći gospodarstvu da ovu krizu koja je tu, koju dijelimo sa Europom, koju dijelimo sa svijetom prođe što je manje moguće, sa što okrznuća i problema. I u tom smislu Vlada je za ovaj proračun koji je ovaj Visoki dom usvojio u prosincu predvidjela nešto što ide na tragu vašeg pitanja. A to je da su u proračunu zajamčene plaće i mirovine i to se neće dirati. To je najveći doprinos jer i danas imate vrlo uvaženih stručnjaka, ekonomista, pa i iz redova vaših i naših, govorimo o strankama, govorimo o ekonomskim školama koji predlažu rebalans proračuna i prije svega zakidanje na onom dijelu kad je riječ o plaćama. Čuli smo prije početka aktualnog prijepodneva i predstavnika kluba IDS-a, uvaženog zastupnika Kajina koji čak traži da ovaj zakon povučemo o plaćama državnih službenika jer košta 800 milijuna kuna hrvatski državni proračun. Dakle, ono što vam ja mogu reći još jedanput. Mi smo u proračunu zajamčili plaće i mirovine i to je nešto što se neće dirati. Hoće li i kada biti rebalans? Vjerojatno hoće. Kada će taj rebalans biti? Onda kad vidimo kakvi su tijekovi 1. i 2. mjeseca, prema tome hoće li rebalans biti u travnja, u svibnju. Bio Bio je svih ovih proteklih godina negdje u lipnju ili srpnju. Vjerojatno će biti ove godine ranija. Ali u ovom trenutku zazivati rebalans proračuna, kao što neki, pa i članovi ekonomskog vijeća to ovih dana traže od mene i od Vlade da bismo rashodnu stranu proračuna smanjili … /Govornik se ne razumije./ … prije svega za plaće to u ovom trenutku nije branjivo i nije opravdano. Hoće li taj trenutak sutra doći, to ćemo vidjeti. Gospodine predsjedniče, očekivala sam ipak konkretan odgovor jer je pitanje bilo i ozbiljno i pristojno. Međutim, pričamo si ipak priču. Rekli bi u Dalmaciji jedni u kupe, drugi u špade. Tri mjeseca kriza drma svijetom i Hrvatskom, novih mjera nema. A ove dosadašnje, da ne polemiziramo, baš i nisu dale neke rezultate. Možda da vas ovako direktno suočim sa rezultatima tih mjera onako kako ih vide naši građani. Pred godinu dana na početku mandata mogli ste kupiti ovoliko jabuka, danas samo jednu. Pred godinu dana na početku mandata mogli ste kupiti ovakav sir, danas samo ovoliko. Pred godinu dana mogli ste kupiti ovakav kruh, a danas samo malo više od pola. Tako to osjete naši građani, a mi i dalje možemo gubiti vrijeme. poslije. **Bebić, Luka (HDZ)** Dobro. Ovo je bilo vrlo zorno prikazano. Malo neuobičajeno, ali što možemo. Na redu je gospodin zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. Gospodine predsjedniče, pitanje postavljam gospodinu ministru Šimonoviću, iako možda postoji i još netko od resornih ministara koji bi se mogao uključiti u ovo pitanje, ali evo, s obzirom na njegovu kompetentnost i dobronamjernost, pitanje je za gospodina ministra Šimonovića. Naime, država kao vlasnik stanova u gradu Vukovaru, njih oko 4 800 u obvezi je plaćati pričuvu prinudnom upravitelju na stanovima kojega je ona i imenovala, a po uredbi o upravljanju stambenim fondom na područjima od posebnog državnog interesa kako bi se stanovi uredno čuvali i održavali. No, postavlja se pitanje povrata pričuve, dakle stambene pričuve koju je od korisnika stanova u Vukovaru naplaćivao prinudni upravitelj i to sudskim tužbama uz goleme sudske troškove i represiju, a što je sve osporeno odlukom Ustavnom suda Republike Hrvatske od 20. veljače 2008. godine kada je odredba gradskog poglavarstva proglašena nezakonitom. Zahtjeve za mirnu nagodbu povrata stambene pričuve podnijelo je oko 2 000 uplatitelja i to Općinskom državnom odvjetništvu u Vukovaru na što je u svom odgovoru općinsko državno odvjetništvo navelo da se zahtjev ne prihvaća, što i nije toliko sporno, ali je sporan način koji koristi državno državno odvjetništvo u Vukovaru i dvojaki način opisivanja razloga o istom problemu, a sa vremenskim odmakom od samo 8 dana. mogu vam dostaviti preslike tih različitih odgovora. Iz jednog odgovora mogu se izvući veoma loši dojmovi o ovom organu u kojim bi građani trebali imati povjerenja. Dakle, postavljam pitanje. Ima li pravo općinsko državno proizvoljno tumačiti odluku Ustavnog suda? I drugo, hoće li se dopustiti da porezni obveznici Republike Hrvatske plate višemilijunski iznos povrata stambene pričuve građanima, korisnicima stanova, njih oko 2 000 u sudske i odvjetničke troškove i možebitne kamate, a sve zbog tvrdoglavosti, upornosti gradske uprave u Vukovaru i poduzeća Tehnostan u vlasništvu grada Vukovara koji ne pristaju na mirno rješenje spora ili na nagodbu? Hvala lijepo. predsjedniče. **Bebić, Luka (HDZ)** Imamo još, gospodo draga 23 pitanja postaviti, a svega smo ih prešli 19, uključujući ovo. Molim, izvolite gospodine ministar Ivan Šimonović. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Poštovani gospodine zastupniče, ja ću vam odgovor dostaviti i pismeno, ali je njegova naznaka ovakva. Naravno, ni državno odvjetništvo ni bilo tko drugi nije ovlašten ne poštovati odluku Ustavnog suda. Naprosto, radi se o različitoj interpretaciji odluke Ustavnog suda. Naime, ustavni sud je rekao da pričuvu mora uvijek plaćati vlast. Međutim, Ministarstvo regionalnog razvoja je utvrdilo da najniži zakonski iznos najamnine bude u visini pričuve. Prema tome, ono što državno odvjetništvo kaže da se od ljudi traži da plate najamninu. Samo je ta najamnina kao najniža moguća najamnina na razini iznosa koji odgovara sredstvima pričuve. Ja bih molio da, dakle ove dokumente o kojima ste govorili dostavite u jednoj kopiji državnom odvjetništvu, u drugoj kopiji nama, pa da vidimo što se oko toga može napraviti. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin Boro Naime, najamnina i pričuva nisu dvije iste stvari. Dakle, to je prije svega. A drugo, ja sam apostrofirao i ovaj spor koji će se razviti gdje 2 000 ljudi traži povrat svoje pričuve, što će biti zaista jedan zaista jedan višemilijunski iznos koji, jasno tko će platiti, to naši porezni obveznici, je li. Ako tu dođe do toga, je li. A nudi se mirno rješenje i nagodba, što je mislim da je prihvatljivo za gradsku upravu grada Vukovara, je Hvala. Na redu je gospodin zastupnik Damir Kajin. **Kajin, Damir (IDS)** Pitanje želim postaviti premijeru gospodinu Sanaderu. Kad sam nekoliko puta već prozvan za ovih 750 milijuna kuna za javne službenike ja ne znam što o tome misli ministar Šuker ali bih rekao još jedanput oprezno s time. Pada bruto društveni proizvod, pada zaposlenost, pada kupovna moć, padaju prihodi od PDV-a, pada uvoz, izvoz, rastu troškovi sanacije brodogradnje, padaju krediti, rastu kamate, nema stranih investicija, raste nelikvidnost, vanjski dug je preko 39 milijardi eura itd. Međutim, ovo pitanje se tiče turističkog zemljišta. U Hrvatskoj malobrojni ali zato odabrani usuđujem se reći posjeduju više no što su posjedovali rimski carevi. Ja sam siguran da jedan Vespazijan koji je dao sagraditi jednu velebnu arenu, Dioklecian Dioklecijanovu palaču u Splitu nisu kontrolirali toliko obale koliko kontroliraju recimo neki istarski ili hrvatski tajkuni, neki privatni investicijski fondovi i tome slično. Oni kontroliraju više obale no što ima recimo jedna Slovenija o kojoj je govorio Đapić. To što Slovenija nema mora to se nas jasno ne treba ticati. Ali što želim reći? Ima tvrtki koje kontroliraju po 200, 300, 400 hektara tzv. turističkog zemljišta. Sve one to pokušavaju uknjižiti jasno na svoje ime i nitko ne postavlja pitanje dokle će to biti tome tako i zašto oni moraju biti privilegirani do te mjere da već petnaest godina koriste stotine hektara tzv. turističkog zemljišta a da nikome ništa ne plaćaju. Znači, kada pitanje je će Hrvatska donijeti Zakon o turističkom zemljištu? Kada će država po tom osnovu početi uprihodovati neke prihode a ne da naši korumpirani suci isto na sjeveru i na jugu Hrvatske ili Istre, svejedno donose odluke da se netko na svoje ime može uknjižiti na 100, 200 hektara tzv. turističkog zemljišta. Znači, jednostavno hoće li Hrvatska donijeti Zakon o turističkom zemljištu i kome bi to turističko zemljište na neki način trebalo pripasti odnosno kako bi se ti prihodi pretpostavljam između države i lokalne samouprave trebali dijeliti ili raspoređivati? **Bebić, Luka Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče. Gospodine zastupniče, ja sam ovdje u ovom Visokom domu prije nekoliko mjeseci rekao da ćemo do konca 2008. uputiti Prijedlog zakona o turističkom zemljištu u Hrvatski sabor. Nismo to učinili evo resorni ministar to zna iz jednog razloga. U konzultacijama a mi prije nego zakon pošaljemo u Sabor konzultiramo Europsku komisiju. U tim konzultacijama s Europskom komisijom bilo je nekih pitanja koja su oni postavili i te konzultacije s njima još uvijek traju. Dakle, ne želim ništa drugo nego da komisija što prije zajedno s našim timom iz Ministarstva pravosuđa završi taj posao kako bismo mogli uputiti taj zakon u Hrvatski sabor. Ukoliko se to ne dogodi u iduća dva tjedna evo mi ćemo za vrijeme ovog zasjedanja, najavljeno je nekoliko tjedana, mi ćemo za vrijeme ovog zasjedanja, dakle ove sjednice Sabora uputiti taj prijedlog zakona u proceduru u Hrvatski sabor. Dakle, do kraja ove sjednice Vlada će uputiti zakon u proceduru u Hrvatski sabor. Pa samom činjenicom da pojedinci za ništa koriste 200, 300, 400 hektara tzv. turističkog zemljišta mene čini duboko nesretnim. Što sad Europska unija ima sa našim turističkim zemljištem, to me jednako čini nesretnim. Nama je obećano da će taj zakon biti u proceduri do kraja 2008. Nije donesen. Iskoristili su jednu turističku sezonu nikome nisu platili ništa i pretpostavljam da će gratis će gratis "đabe" dobiti mogućnost da i 2009. koriste 200, 300, 400 hektara tzv. turističkog zemljišta. Da se razumijemo, ja nisam na nekim novim novim grandioznim nametima ugrozimo turističku ekonomiju, ne daj Bože zato jer su sve oči ove zemlje uprte u samu turističku sezonu ali jesam da već jedanput da se onako kolokvijalno izrazim to zemljište pod "općenarodna imovina". Znači, državno vlasništvo, vlasništvo lokalne samouprave a ne da kao što rekoh korumpirani suci bilo na sjeveru Hrvatske ili jugu to prepuštaju ili prenose sad ovim ili onim vlasnicima tih hotelsko-turističkih kompleksa. To jednostavno nije pošteno i to već jedanput treba definirati. A da novim nametima ne smijemo ugroziti turističku ekonomiju to također stoji. **Bebić, Luka (HDZ)** To ćemo o zakonu raspravljati, ne treba sad u pitanju i odgovoru raspravljati o zakonu. o zakonu. Na redu je gospođa zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Hvala lijepa. Svoje pitanje upućujem gospodinu ministru Šukeru. Zaduženim hrvatskim građanima prijeti povećanje kamatnih stopa na kredite. To najavljuju sve banke. U Hrvatskoj gotovo da nema obitelji bez barem jednog hipotekarnog kredita. Ljudi su se zaduživali jer su morali osigurati pogotovo mlade obitelji krov nad glavom a vi ste im obećali gospodarski rast i viši standard. Sada su oni prevareni. Ne samo da ne žive bolje nego im prijeti i beskućništvo. Moje pitanje kada banke svoje kamate podignu na najavljenih 13% čime bi rate kredita za mnoge zadužene građane postale neizdržive hoćete li vi kao što je to učinio i premijer početi telefonirati bankama ili ćete mirno gledati kad banke počnu ovrhama preuzimati imovinu hrvatskih građana? Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče. Poštovana gospođo zastupnice, meni je drago da ste vi otkrili nešto što nitko u ovoj državi ne zna, što ne zna niti guverner Hrvatske narodne banke, što ne znaju predsjednici najvećih i svih ostalih hrvatskih banaka da će kamatna stopa biti 13%. Možda bi to bila vaša osobna želja da se smijete eventualno neuspjehu ove Vlade. Ali nažalost, to neće uspjeti jer kako bi Zagorci rekli: "Ne bu išlo.". Morate znati da je ova Vlada od početka financijske krize reagirala upravo onako kako treba reagirati. Donošenjem odluke o povećanju osiguranja štednih uloga od 400 tisuća kuna poslala je dvije jasne poruke. Prvu da hrvatskim građanima garantira njihove štedne uloge. A druga stvar da vjeruje u vlastiti bankarski i financijski sustav. Dakle, to su dvije poruke koje su poslane i tada ste govorili da je financijska kriza, da će hrvatske banke propasti, da će se raspasti financijski sustav Republike Hrvatske. Međutim, vidjeli ste i po domaćim ocjenama a i po ocjenama međunarodnih financijskih institucija Hrvatska je tu financijsku krizu prošla poprilično bezbolno. Pa zar vi smatrate da je oportuno, da nije dobro ako netko želi nametnuti nekakve nove namete hrvatskim građanima, a to može prelomiti na teret vlastite dobiti? Zar smatrate da nije normalno, da onda premijer i resorni ministar razgovaraju sa tim? Ako vi to tako smatrate, onda je nama drago, jer s obzirom na takvu politiku biti ćete još dugo u oporbi. I nemojte molim vas, plašiti hrvatske građane sa povećanjem kamata, sa ovim ili s onim. Hrvatska narodna banka i hrvatska Vlada čini sve da se to ne dogodi, a isto tako da osigura sredstva gospodarstvenicima da mogu refinancirati svoje obveze i financirati nove projekte. Prema tome, ova vaša najava na svu sreću hrvatskih građana je neistina i netočna i nije mi jasno koji vam je motiv. Vi niste uopće odgovorili na moje pitanje jer očito ne vidite svoju odgovornost, vi ste građanima obećali bolji život. I sada nije bitno, ovo nije pitanje tko je na vlasti, tko je u oporbi što govorite, nego je činjenica i najbitniej da se ljudima sprema, da oni budu na ulici. To je najveći problem. A osim toga, ne mogu aktivirati ni onu famoznu jamstvenu karticu premijera Sanadera, koju ste nakon izbora povukli iz opticaja kao posve bezvrijedni papir. Hvala lijepa. Dame i gospodo zastupnici, prešli smo 21 zastupničko pitanje, ostaje još 20 zastupničkih pitanja. Sada ćemo napraviti jednu kratku stanku do 12,30, molim vas, nastavljamo sa zastupničkim pitanjem i prvi će postaviti pitanje zastupnik Mario Zubović, potom Nedjeljka Klarić i tako dalje.